Predlagatelj zakona je Vlada. Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani do kraja rasprave. Koji su proveli odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Slobodan Uzelac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Riječ je o prijedlogu zakona koji je prvotno donesen 2003. godine. Zakon podsjećam, kojim je na legalnoj razini uokvirena Bolonjska reforma, reforma, korjenita reforma visokog obrazovanja u Hrvatskoj, reforma putem koje svoje visoko obrazovanje Republika Hrvatska nastoji usuglasiti sa europskim. taj tada donesen zakon u međuvremenu doživio dvije izmjene i dopune, ovo bi bila treća. Sve su one nastojale slijediti iskustva prakse u primjeni toga zakona slijedeći dakle temeljnu intenciju uspješnog ugrađivanja našeg visokog obrazovanja u europsko. Tri su ključna povoda zbog kojih danas pred Hrvatski sabor izlazimo eto sa baš ovakvim prijedlogom izmjena i dopuna zakona. Prvi ključni povod jeste potreba usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, konkretnije potreba za eliminacijom diskriminacije u pogledu prava upisa građana Europske unije na visoko obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj. Drugi je povod ispunjavanje obaveze iz Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Treći povod su državne potpore, također usklađivanje sa zakonodavstvom Dakako osim ključnih povoda kojima smo se rukovodili u ovom zakonu, ovdje su posrijedi i strateški ciljevi, strateška opredjeljenja koja želimo postići. Prvo među njima jeste naša želja da u sustav visokog obrazovanja sveučilišnog studija, konkretnije otvorimo mogućnost i vojnog i policijskog obrazovanja. To do sada nije bilo moguće, bili su mogući samo stručni studiji izvan sveučilišta. Drugi strateški cilj jeste daljnji razvoj naših stručnih studija, pogotovo širenjem i otvaranjem novih mogućnosti većeg angažmana odgovarajućih kadrova i treći strateški razlog jeste otvaranje novih mogućnosti za angažman znanstvenih novaka napose na tehnologijskim projektima. Vlada predlaže Hrvatskom saboru da zakon razmotri i usvoji u hitnom postupku zbog razloga koji su gotovo samo razumljivi iz ovo nekoliko uvodnih rečenica, potreba usklađivanja sa Europskom unijom. Već neki rokovi su ovdje istekli i naprosto potreba da s ovim idemo je već tu i sama po sebi vidljiva. Dopustite dame i gospodo da vas ukratko provedem kroz kroz Prijedlog zakona od članka do članka ukazujući na ono što je po našem mišljenju bitan razlog zbog kojega idemo u izmjene i dopune i ukazujući na ono što je način kojim nastojimo zadovoljiti našu intenciju u toj stvari. Prvi članak na koji skrećem vašu pozornost jeste članak 16. Radi se o vrednovanju znanstvenih organizacija. U sadašnjoj situaciji, dakle prema sadašnjem Zakonu mi imamo isuviše uzak krug znanstvenih organizacija koje podliježu vrednovanju. To su samo javni znanstveni instituti i samo neka visoka učilišta, ne sva, nego samo neka. Dakle, ovim Prijedlogom mi predlažemo da se obveza vrednovanja proširi na sve znanstvene organizacije i sva visoka učilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska. Nadalje, članak broj 22. Radi se o tome da bi prema našem prijedlogu sudska registracija javnih znanstvenih organizacija i visokih učilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska bila omogućena samo na temelju dopusnice, dopusnice koju izdaje nadležno ministarstvo. Ta stvar do sada nije bila propisana, ovim Prijedlogom mi dakle unosimo tu obvezu i to pravilo kao obavezno. Članak broj 29. Ovdje se radi o proširenju kruga mogućih znanstvenih centara izvrsnosti. Naime, prema sadašnjem rješenju samo znanstvena organizacija i skupina znanstvenika mogli su biti proglašeni znanstvenim centrom izvrsnosti. To su svojevrsni ekstremi. S jedne strane dakle znanstvena organizacija cijela, a s druge strane sama skupina znanstvenika. Mi predlažemo da mogućim centrom znanstvene izvrsnosti može biti proglašen i dio, ustrojbeni dio znanstvene znanstvene organizacije. Dakle, nešto što je između organizacije kao cjeline i skupine znanstvenika da također može koristiti tu mogućnost. Članak broj 34. odnosi se na po našem mišljenju potrebu uvođenja ovlaštenja za izbor u znanstvena zvanja u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i u situacijama kad ova institucija ne zadovoljava kadrovske uvjete u svim znanstvenim područjima u svih šest znanstvenih i sedmom umjetničkom znanstvenom području. Članak broj 41. Radi se o našoj namjeri da se onemogući inače loša praksa, sadašnja loša praksa preskakanja izbora u znanstvena radna mjesta. Naime, prema postojećem zakonu čovjek znanstvenik je mogao stekavši određeno više znanstveno zvanje preskakati i red znanstvenih radnih mjesta što po našem mišljenju nije dobro, što u mnogome šteti ukupnoj uspješnosti djelovanja znanstvene organizacije. Članak 42. stavak 7. Radi se o ugovoru u radu znanstvenih savjetnika, dakle znanstvenika u najvišem mogućem znanstvenom zvanju nakon navršene 65. godine života. Prema sadašnjem zakonskom rješenju čovjek mora ići u mirovinu ili ostati raditi u toj istoj svojoj radnoj organizaciji pod uvjetom koje propisuje zakon, a uvjet je da podsjetim da bude izabran u znanstvenog savjetnika i to u trajnom zvanju i da za njim za njim takvim iskaže potrebu ta, baš ta i ni jedna druga znanstvena organizacija. Ovdje mi predviđamo mogućnost da čovjek može dobiti ugovor o radu u drugoj znanstvenoj organizaciji, naravno pod uvjetom da se na natječajni postupak taj tamo nije javio nitko drugi. Mislimo da ovim racionaliziramo naše ne osobito bogate ljudske potencijale u znanstvenu djelatnost i visokom obrazovanju. stavak 8. regulira dva elementa. Prvo, mogućnost zapošljavanja znanstvenih novaka i na tehnologijskim projektima, a ne samo na znanstvenim projektima. I drugo, mogućnost zapošljavanja znanstvenih novaka iz vlastitih sredstava, govori se o pravnoj osobi iz gospodarstva, iz opće društvenog života, dakle iz vlastitih sredstava, a ne iz sredstava državnoga proračuna, ali tada bez obveze provođenja javnog natječaja u toj fazi. Ja molim da ovo do kraja razumijemo točno kako jeste. Ti su ljudi u pravilu dakako primljeni svojevremeno, svojedobno na posao javnim natječajem, oni određeni broj godina rade sada na tom poslu i ovime ih hoćemo osloboditi obveze da još jedanput javnim natječajem te ljude koji su unutar procesa provjeravaju i primaju ih kao da i nisu imali prilike upoznati ih. dakle Prijedlogom bismo oslobodili tu organizaciju od obveze tog i tada javnog natječaja. Članak 46. bavi se ograničavanjem rada temeljenog na ugovoru o djelu, ne ugovoru o radu, ugovoru o djelu poznatom pod uobičajenim nazivom vanjska suradnja, dakle ograničavanjem toga rada izvan matične znanstvene organizacija na najviše jednu trećinu. Mislim da nije potrebno posebno obrazlagati razložnost ovakvoga prijedloga. Nama se nerijetko događa da su pojedini znanstvenici više angažirani na vanjskoj suradnji nego na svojoj matičnoj organizaciji što je svojevrstan nonsens. Članak 48. bavi se uvodno sam kazao mogućnošću vojnog i policijskoj studija ali na sveučilištu. Dakle, mi smo i dosada i sada imamo vojne i policijske studije ali izvan sveučilišta. To su stručni studiji. Osnivači tih studija i tih ustanova su najčešće resorna ministarstva. I naravno u situaciji kada te institucije nastoje imati sveučilišni studij, da se moraju podvrći kompletnoj regulativi sveučilišta dakle, autonomnog organizma koji potpuno autonomno u struci i znanosti funkcionira u svim u svim svojim dijelovima. Ovdje bi se putem sporazuma između tog visokog učilišta i sveučilišta zapravo bezuvjetno prihvatili svi regulativi sveučilišta. I makar je riječ dakle o zavisnim institucijama one bi po ovom zakonu mogle organizirati baš zato što prihvaćaju bezuvjetno sve sveučilišne zahtjeve, mogle organizirati i sveučilišne studije. i sveučilišne studije. Dakako pored ili umjesto stručnih to sada nije ni važno. Članak 73. i 74. bavi se pitanjem kojim će se ovaj Visoki dom uskoro baviti u okviru rasprave o jednom zakonu koji sljedi, a to je pitanje akademskih i stručnih naziva. Dakle, naziva koji se stječu akademskim, sveučilišnim studijem ili stručnim studijem. Pojavljuje se naime problem svojevrsne moguće zabune u korištenju jednog termina, jednog stručnog naziva. To je naziv specijalist. Taj se naziv bilo kao akademski, bilo kao stručni koristi kao što znamo u specijalističkim studijama na sveučilištu. To su poslijediplomski studiji. Ili u stručnim studijima preddiplomski studiji, dakle studij najčešće 4. i 5. godine, nakon prvog stupnja stručnih studija. Moguće zabuna pokazala se dakako u odnosu na sličan termin i sličan naziv koji se koristi u biomedicini. Specijalizacija dakle kao nešto što je oznaka za završeni stupanj stručnog usavršavanja, ne studija, istina stručnog usavršavanja. Ali, svejedno moguća je dakle zabuna u javnosti. Da bi se ta opasnost izbjegla mi ovim zakonom, temeljnim zakonom ostavljamo prostor za taj kasniji zakon da tu stvar izbjegnemo na najbolji mogući način. I u prijedlogu koji uskoro sljedi nadamo se da ćemo to i uspjeti. Članak 95. se bavi pitanjem rekao bih pravednije mogućnosti izbora u više znanstveno nastavno zvanje. U čemu je problem? Naime, sada izbor u znanstveno nastavno zvanje nije bio moguć u roku manjem od tri godine od prethodnog izbora na radno mjesto s tim zvanjem. Sada mi predlažemo da je izbor moguć i u manjem roku od tri godine od prvog izbora na radno mjesto s tim zvanjem. Dakle, čovjek biran da pojednostavnim, čovjek biran po drugi put u isto zvanje ne mora još jedanput čekati da mu proteknu tri godine, pa da bude izabran u to više zvanje. To može i prije ukoliko stekne za to odgovarajuće uvjete. Članak 98. a., regulira status naših lektora u svijetu i stranih lektora u nas. To pitanje jednostavno rečeno ranije nije bilo regulirano. Ovim prijedlogom mi to unosimo u zakon, uređujemo status lektora hrvatskoj jezika u inozemstvu i lektora stranih jezika u Hrvatskoj. Članak 95. i 101., to je jedna novina. Radi se o mogućnosti izbora u trajno zvanje redovitog profesora i trajno zvanje profesora visoke škole tek po isteku od pet godina. Dakle, to zadnje, najveće, najviše zvanje na toj ljestvici mislimo da može biti stečeno, ali ipak ugrađujući i određeno životno i radno i znanstveno i stručno iskustvo koje jamči eto, taj završni rok od pet godina. Člankom, izmjenom i dopunom članka 102. reguliramo mogućnost ugovora o radu na drugom visokom učilištu i nakon 65. godine. prema sadašnjem zakonu čovjek mora ići u mirovinu ili ostati raditi na svom visokom učilištu. Mi predlažemo da može dobiti ugovor o radu na drugom visokom učilištu. Dakako, da se na taj natječaj nije javio nitko. adekvatno onome što sam ranije spomenuo kad je riječ o znanstvenom institutu. Članak, ja sam pri kraju sasvim, članak 111. stavak 2., regulira mogućnost da se na znanstvene projekte prijave i znanstveni centri izvrsnosti. To nam je sasvim logično. Ako je išta jasno samo po sebi dakle, da i najbolji dijelovi znanstvenih organizacija mogu konkurirati na te projekte onda je to. I zadnja stvar oko kojega smo u pripremi ovoga zakona potrošili dosta vremena jeste pitanje uvođenja državnih potpora za istraživanje. Kao što znamo, ranije je ta stvar bila regulirana putem Zakona o porezu na dobit. Sada kako je to brisano iz Zakona o porezu na dobit i uvršteno u ovaj zakon na način da je dakako usklađen sa kriterijima i odredbama Radi se o dodjelama državne potpore putem umanjenja porezne olakšice za obveznike poreza na dobit i to, porezna osnovica umanjuje se za 150% opravdanih troškova. To je jedna sintagma koja se ovdje koristi za temeljna istraživanja. 125% opravdanih troškova za primijenjena istraživanja. 100% opravdanih troškova za razvojna istraživanja. I da kažem u odnosu na odredbu odredbu iz Zakona o porezu na dobit koji je propisivao 100% povećana su umanjenja. I na kraju u prijelaznim odredbama ovoga zakona unosimo jednu nediskriminirajuću odredbu prema kojoj sljedi ravnopravno uključivanje građana Europske unije u sustav visokog obrazovanja od trenutka stupanja Republike Hrvatske u Dakle, bit će moguće tretirati i obvezno tretirati te građane točno onako kako će biti tretirani građani Republike Hrvatske u pogledu školarina u mjeri i na način koji će obvezivati naše građane to će biti moguće i prema građanima članicama i zemalja koje su članice

Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. U raspravi su podržana sva iznijeta rješenja. Ocijenjeno je kako ona proizlaze iz potrebe za usklađivanjem s jedinstvenim visoko školskim rješenjima na razini Europe i poboljšavanju postojećih zakonskih rješenja na temelju iskustava primjene postojećih zakonskih rješenja zakona iz kolovoza 2003. uzimajući u obzir i izmjene i dopune donijete još u 2004. godini. Pri tome su od osobite važnosti rješenja koja na prikladniji način reguliraju neke aspekta izbora u znanstvena nastavna zvanja o čemu je govorio i gospodin državni tajnik te mogućnost rada visoko školskih nastavnika u dobit između 65. i 70. godine života. Druga rješenja poboljšavaju u biti načine zapošljavanja znanstvenih novaka, zatim rad izvanmatične znanstvene organizacije kojom zaposlenik ima zaključen ugovor o radu, zatim mogućnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da provodi postupak izbora u znanstvena zvanja. Zatim, položaj viših predavača, lektora stranih jezika, pitanje poreznih olakšica nakon ukidanja odgovarajućih odredbi Zakona o porezu na dobit. Zatim, što je mislim posebno bitno izvođenje sveučilišnih studija za potrebe vojnog i policijskog obrazovanja. Zatim, pitanje jednakih uvjeta u pogledu plaćanja školarina studenata koji su državljani zemalja Europske unije. Zatim, na posljetku izdavanje diploma po završetku specijalističkog diplomskog studija i druga pitanja. U raspravi je ocijenjeno da će se unošenje poboljšanja o spomenutim i drugim pitanjima u znatnoj mjeri poboljšati Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uključujući njegove dosadašnje izmjene i dopune. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio slijedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju po hitnom postupku i u obliku pripremljenom od strane predlagatelja. Hvala. Hvala. Odbor za europske integracije? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Pred nama je jedan zakon koji vjerojatno neće izazvati nikakvih ozbiljnih konflikata i rasprava, osim možda u nekim detaljima koji su afiniteti ove ili one orijentacije u organizaciji znanstvenog rada i nastave na visokim učilištima. Kao što je uvodničar rekao izmjene se uglavnom odnose na europske aspekte naše znanosti i visokog obrazovanja a ima i nešto tehničkih poboljšanja koja su možda povod da se ukaže na neke manje možda nedostatke i neke pravce koje bi možda bilo dobro imati u vidu možda već sada a možda i u budućnosti. Naime, ako pogledamo zakon kao cjelinu vidjet ćemo da su dimenzijama odredbe o pojedinim grupama materije disproporcionalne. Neke su vrlo općenito navedene, neka materija je vrlo općenito uređena dok je druga materija uređena vrlo detaljno sa sitnicama, sa gotovo bih rekao sadržajem koji bi u načelu trebao ići ili u podzakonske akte ili u opće akte visokih učilišta. Zašto je to tako mislim da je dosta jasno. Ako pogledate što je to što je vrlo detaljno uređeno onda vidimo da je to izbor u zvanja. Čak bih rekao da je ta materija načelno prenomirana ali ona nije prenormirana bez vraga. Naime, ona kao i općenito sustav odgovornosti za rad i općenito u društvu a i u sustavu znanosti i visokog obrazovanja pokazuje da nema dovoljno autonomne svijesti o valorizaciji, potrebi valorizacije rada nego se to nastoji supstituirati detaljnim normiranjem propisivanjem velikih detalja što naravno ukazuje da znanstvene organizacije i visoka učilišta nisu autonomno dostigla kriterije za valorizaciju i vlastitog rada kao institucije i rada pojedinaca. Ako idemo redom kroz odredbe koje se mijenjaju onda bih rekao da ima nekih odredbi koje možda ipak zaslužuju da budu malo promijenjene, pa bih u tom smislu i dao neke prijedloge. ne razumije./… izmijenjeni članak 34. predviđa se ovlast Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti da provodi dio postupka. Je li to baš nužno ili nije ja moram reći o tome dvojim posebno nakon određenih određenih iskustava koja sam imao kao član jednog od matičnih odbora, pa ako je to baš nužno, ako mislite da je to potrebno onda predlažem da se u u tom članku doda jedan mali tekst koji bi jasno naglasio da se ta odluka o izboru donosi temeljem odluke matičnog odbora. U tom smislu će biti daljnji amandmani. mislim da ima jedan problem koji je od šireg značenja a to je članak 7., promjena članka 40. koji govori o izborima u zvanja. Izbor u novačka zvanja, to nisu zvanja ali u novaštvo, recimo to tako, se do sada odvijao na jedan način koji je kod mladih ljudi pobuđivao nezadovoljstvo. Naime, novaci su se birali na projekt i bila je jedna filozofija o tome kako voditelj projekta autonomnom odlukom zapravo bira osobu i to je njegova stvar i ničija druga. pa čak, ja se ne bih usudio reći da je tu bilo zlouporaba. Možda ih je bilo, ali mislim da bi jasno trebalo naglasiti da se i novaci biraju javnim natječajem i da svi mladi ljudi moraju i mogu dobiti priliku. Naravno da će riječ voditelja projekta u tome biti odlučna ali procedura i transparentnost je nešto bez čega sustav teško može uživati povjerenje. Nadalje osvrnuo bih se na tu izmjenu članka 102., stavak 8. To je novitet prema kojemu osobe koje jesu stekle uvjete za starosnu mirovinu nisu izabrane u trajna zvanja. Dakle nemaju uvjete da nastave rad do sedamdesete godine na svom visokom učilištu. Mogu nastaviti rad ali na drugom visokom učilištu. Očito da je nužda predlagatelja natjerala na ovakvu odredbu koja po prilici hoće reći da nemamo dovoljno odgovarajućeg kadra da popunimo sva mjesta na visokim učilištima i da onda moramo posegnuti i za onim kadrovima koji ne ispunjavaju opće uvjete za ostanak do sedamdesete godine na radnom mjestu. Znamo ta je beneficija, ako je to beneficija predviđena samo za osobe u trajnom zvanju redovitog profesora. Moram priznati da ovo što ću sad reći nije samo moje razmišljanje. Imao sam puno poziva. Vidim da ste i neki i od vas isto tako imali prilike čuti mišljenja s terena da je ovakva stvar prihvatljiva kada je riječ o visokim školama i veleučilištima koji se naglo šire. Imaju potrebu za kadrovima. Nema uvijek dovoljno kadrova. Dok za sveučilišta mi u Hrvatskoj imamo dobro etablirana sveučilišta. Nažalost ovakvo rješenje može dovesti do izvjesne petrifikacije i onemogućavanja mlađih ljudi da uđu u sustav i da se uključe u proces visokog obrazovanja. Zbog toga evo i prijedlog se ne razumije./ … klubu ali ja ga dajem i osobno da se ta mogućnost ograniči na visoke škole i veleučilišta pa će u tom smjeru ići i jedan od amandmana. Inače načelno govoreći cijeli taj Prijedlog zakona jest prihvatljiv. Otklanja neke od tehničkih problema koji postoje. Uočene su i neke nepravde. Ovdje kod izbora su zaista bile paradoksalne da ste, ako ste bili 3 godine i nešto malo onda ste mogli napredovati. Ako ste bili 6 godina onda niste mogli napredovati. Dakle to je bilo nešto što se protivilo općoj prirodi propisa. Dakle te izmjene su načelno prihvatljive i Klub SDP-a će uz preporuku da se razmisli o nekim primjedbama i prijedlozima podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala. Klub IDS-a poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pa ja moram reći da je ipak najgore što se može dogoditi u procesu izrade i donošenja nekog zakona jeste da se ne konzultira struka odnosno one kojih se to tiče. U ovom slučaju je to akademska zajednica koja se je žalila na neuključenost u procesu donošenja ovoga Prijedloga zakona. Tako da ja imam i načelne primjedbe. Moram reći isto tako da sam na samom utvrđivanju dnevnog reda nisam mogla protestirati zbog donošenja po hitnom postupku jer nosi onu svoju oznaku za usklađivanje sa Europskom unijom. Iako nije jasno da se ovakav Zakon o visokom obrazovanju donosi po hitnom postupku. I bilo bi dobro da je išao u redovnu proceduru a ne da se skriva iza oznake «E». Naime iz samog obrazloženja zakona jasno je da su razlozi za hitan postupak samo članak 23. odnosno bivši članci 111a. i 111f. 111f. koji se odnose na mjere poticanja, istraživanja i razvoja te članak 24. koji se odnosi na jednaka prava studenata koji su državljani zemalja Europske unije i studenata državljana Republike Hrvatske. Ali naravno to će se desiti od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo što stvarno zaista nema nikakve veze sa hitnim postupkom. Znači sve ostalo dakle 25 članaka od ukupno 27 koliko ih ima ovaj zakon nije bilo razloga da se donosi po hitnom postupku. Ako gledamo postotke to je znači čak 90% ovog zakonskog teksta donosi se po hitnom postupku a da u sveučilišnoj zajednici nije omogućeno da se o tome očituje niti da raspravljaju o tome. Tim više što odredbe zakona sadrže niz odredbi koje se neposredno diraju u status visokih učilišta a to su odredbe o vrednovanju i izdavanju dopusnica tj. člankom od 1. do 4. i u izboru nastavnika članak 18., 20. i 21. A da nitko od njih nije imao prilike se upoznati sa izmjenama ili dati eventualne primjedbe na ovaj zakon. Nadalje akademska zajednica očekuje da se u prijedlogu zakonodavac odredi prema ukinutim odredbama a govori se o odredbama odnosno odluci Ustavnog suda posebno prema onima koje zadiru u krucijalno pitanje vezano uz binarni sustav a to je znači stručni sveučilišni studij. Međutim u ovom tekstu zakona to se uopće ne spominje. Dodatni razlozi da zakon nije trebao ići po hitnom postupku su i članak 14. i 15. koji se pozivaju na poseban zakon a znamo da se radi o Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima koji će tek doći na dnevni red. A već sada izaziva žućne polemike u visokoškolskoj javnosti. Pa da li je bilo normalno možda da se taj zakon zajedno raspravlja u paketu sa ovim zakonom kako bi se ustvari dobilo uvid o čemu se radi? Kako vidim ovaj zakon ipak ide u hitni postupak. Ja predlažem odnosno mi u Klubu IDS-a predlažemo da se brišu odredbe koje se odnose na izbor znanstvenog savjetnika odnosno trajno zvanje, zadnji stavak u članku 8., redovitog profesora, trajno zvanje», zadnji članak odnosno zadnji stavak u članku 18. te profesora visoke škole trajno zvanje u članku 20. Radi se o osobama u najvišim zvanjima na znanstvenim institutima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj koji su do sada od 2003. godine koristili pravo da budu prijevremeno, znači nakon najmanje tri godine izabrani u trajna zvanja što je i normalno jer su uvjeti i postupak za izbor u trajna zvanja bitno jednostavniji od redovitih postupaka izbora u viša zvanja, docent, izvanredni profesor i redovni profesor. Ove se dakle osobe, znači znanstveni savjetnici, redoviti profesori i profesori visokih škola za razliku od svih drugih osoba izabranih u znanstvena, znanstveno-nastavna i nastavna zvanja u ovim izmjenama vremenski ograničavaju u napredovanju, odnosno u potvrdi svojih znanja, a da se u tom, u obrazloženju ovog zakona niti jednom riječju ne navode razlozi ovakve izmjene. Najgore je što te osobe pojma nemaju što im se sprema i to će izvjesno i na relaciji visokih učilišta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izazvati žučne polemike i otvaranja pitanja diskriminacije jednog dijela nastavnog i znanstvenog osoblja. Možemo ipak pretpostaviti da su razlozi vremenskog ograničavanja izbora osoba iz ovog prije što sam rekla u trajna zvanja financijski. Jer osobama u trajnim zvanjima pripada i viši koeficijent složenosti. Ali kako onda protumačiti članak 21. koji između ostaloga sadrži i dopunu članka 102. zakona stavkom 9. Taj stavak 9. za razliku od vremenskog ograničenja izbora osoba sa najvišim zvanjima u trajna zvanja dozvoljava odjednom svim drugim osobama u znanstvenom, nastavnom, umjetničkom nastavnom i nastavnim zvanjima koji su navršili 65 godina da umjesto odlaska u mirovinu mogu nastaviti raditi na visokim učilištima koja izvode stručne studije, a to su često i sveučilišta kao što znamo ako se na natječaj nije javio odgovarajući pristupnik. Dakle, nešto što je čak prema istom zakonu članak 98. stavak 1. i 2. nemoguće. Jer se prema tim odredbama za rad na stručnom studiju osobe biraju isključivo u nastavna zvanja. Na temelju ovog stavka na stručnim će studijima sada raditi i osobe u znanstveno-nastavnim zvanjima što je apsurd. Jer po nama će to biti kud i kamo skuplje, više će koštati državu od prijevremenih izbora nastavnika u trajna zvanja. Osim toga, ovakav je pristup na žalost pod navodnicima doprinos razvoju i njegovanju stručnih studija na sveučilištima i fakultetima što nije njihova misija i ujedno poticaj i nagrada nastavnicima koji uredno ne napreduju na sveučilišnim studijima da se skrase na stručnim studijima do sedamdesete Time će se definitivno zatvoriti mogućnost zapošljavanja mlađih kadrova, a sveučilište i fakulteti umjesto da razvijaju sveučilišne studije konkurirat će veleučilištima i visokim školama sa stručnim studijima. Zato predlažemo da se ovaj stavak naprosto briše ili izmjeni na način da se nedvosmisleno navede da se odnosi isključivo na veleučilišta ili visoke škole kojima jedino nedostaje stručni stručni kadar, a nikako, nikako na sveučilišta. Uz uvažavanje ovih nekoliko primjedbi mi u Klubu IDS-a smo spremni prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Ja bih ispravio dva netočna navoda štovane kolegice. Naime, ona je rekla da akademska zajednica nije konzultirana u izradi izmjena i dopuna ovoga zakona. Ja tvrdim da je, jer recimo ja sam bio u kontaktu sa izradom ovoga teksta preko svog fakulteta, a ne kao saborski zastupnik. Dakle, preko akademske zajednice. Dakle, bila je informirana i imala je mogućnosti dati svoje sugestije. hitnog postupka, da su razlog hitnog postupka dva članka koji usklađuju propise sa Europskom unijom. To nije točno, jer je ministarstvo jasno u obrazloženju reklo da osim ta dva članka postoje još dva razloga za hitni postupak. Prvi, što je u Nacionalnom programu suzbijanja korupcije ministarstvo obvezano da donese ove izmjene kako bi moglo donijeti podzakonske akte o kriterijima osnivanja znanstvenih ustanova i bolje kontrole. I drugo, što je donesen Zakon o porezu na dobit, ministarstvo je dobilo određene nadležnosti iz toga i mora donijeti ovaj zakon po hitnom postupku kako bi se uskladilo sa porezom na dohodak. Dakle, postoji i više razloga za hitni postupak. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite.

promjena postojećega zakona temeljem naših obveza prema usklađivanju našega zakonodavstva sa Europskom unijom, ali veći dio ovoga zakona to nije. Pa bilo bi dobro da kada se to dogodi da se onda ove promjene koje su naše domaće prirode, a ima ih više nego ove promjene koje se tiču europskih zahtjeva i usklađivanja da se to vrlo jasno naznači i zapravo to ne bi trebalo niti raditi, jer se pod firmom usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije i onda to znači hitnoga postupka što onda naravno pretpostavljam da smanjuje kvalitetu zakonskih tekstova rade neke promjene koje bi ipak trebale proći malo širu raspravu, dva čitanja, kako bi se izbjegle poteškoće koje hitno donošenje zakona može proizvesti. To dakle nije procedura koja bi se trebala uopće pojavljivati, a ako se slučajno tako nešto dogodi radi efikasnosti, onda bi trebalo u uvodnim obrazloženjima vrlo jasno naznačiti koje su to promjene koje se tiču utvrđivanja našega zakonodavstva sa i njenim zakonodavstvom, a koje promjene nemaju veze sa time nego su naša domaća inicijativa i domaći poslovi. Ovdje zapravo postoje samo dvije promjene koje se tiču i vezane su uz usklađivanje naših zakona sa aquis comunitareom. To je dakle mogućnost izjednačavanja plaćanja školarine na našim učilištima za sve građane Europske unije što je i u redu. I druga je promjena koja se tiče financiranja znanstvenih projekata, odnosno potpora za znanstvena istraživanja, temeljna, primijenjena i razvojna zbog toga što je temeljem usklađivanja već ranije promijenjen Zakon o porezu na dohodak, dobit. I to je u redu. Malo je paradoksalno da tek sada po prvi puta u našem zakonskom tekstu, tako se barem meni čini mi definiramo šta su to znanstvena istraživanja, koja su to temeljna znanstvena istraživanja, koja su primijenjena, a koja su razdvojena. Valjda bi to prije trebalo također trebalo biti definirano, jer prema toj definiciji se onda definiraju i potpore odnosno olakšice koje pojedina vrsta istraživanja ima. Tako da te dvije odredbe, dakle ova prva o školarinama, izjednačavanje školarina, dakle izbjegavanja diskriminacije i ova o potporama, načinu potpora koje su usklađuju sa europskim pravnim normama svakako klub zastupnika Hrvatske narodne strane podržava. Otale promjene uz ovu načelnu primjedbu da ih ne bi trebalo uopće gurati i stavljati zajedno sa ovim prvim promjenama koje su nesporne, gdje postoji manja opasnost da se donese loš propis, ili su te promjene dakle u skladu sa direktivama Europske unije, ili su prošle niz stupnjeva u ministarstvu, dakle te ne bi trebalo uopće niti stavljati zajedno sa ovim drugim promjenama. Tako da je zakon samo uvjetno P.Z.E. zakon. Što se tiče toga treba kostatirati da u jednom dijelu zapravo priznajemo da nismo uspjeli izgraditi onakav sustav našeg visokog obrazovanja kakav smo željeli. Ako se na veleučilištu broj nastavnika koji će biti u radnom odnosu smanjuju sa 1/2 na 1/3 to znači da je to snižavanje kriterija, to je odstupanje od zacrtanoga cilja, a to znači da se dugoročno nije vodila dobra politika, pa nismo postigli da na našim veleučilištima imamo mogućnost uposliti 1/2 kvalitetnih dakle nastavnika koji udovoljavaju svim propisima i zakonskim pravilima. Jednako se to tiče i ove druge odredbe, da viši predavači neograničeno, bez sticanja stupnja doktora, znanstvenog stupnja doktora mogu predavati na na visokim učilištima, to znači da isto jedan zahtjev koji smo postavili prije ne znam koliko godina zapravo ovoga časa ovim zakonskim rješenjem od njega odustajemo jer nismo u stanju taj zahtjev koji smo postavili ispuniti. I time se definitivno pokazuje da kriteriji koje smo postavili bar u ta dva segmenta nisu nažalost mogli biti ispunjeni tijekom dugoročne politike u Ministarstvo obrazovanja i znanosti u zadnjih nekoliko godina. Kada se radi o promjenama kao što je izbor novaka bez javnog natječaja tu moram upozoriti na mogućnost zlouporabe te institucije. Makar je državni tajnik upozorio da je to samo za one koji su financiraju iz vlastitih sredstava učilišta postoji mogućnost, odnosno opasnost da će sva sredstva koje učilište smatra vlastitim prihodima prebaciti upravo na tu stavku i tako otvoriti vrlo široki prostor primanja znanstvenih novaka bez javnoga natječaja, što ne bi bilo dobro. To ipak mora biti prema nekim propisima. Postoje neki poslovi koji se po definiciji ili po logici stvari trebaju financirati iz vlastitih sredstava. Ako se sve ovo prebaci samo na ovu stavku onda će taj prostor biti preširok pa će većina tih prijema biti bojim se bez javnog natječaja. Ta mogućnost postoji. Ja upozoravam ministarstvo da podzakonskim aktima, ako to je to moguće, ili svojim nadzornim funkcijama onemogući takvo postupanje. Zakon koji otvara takve mogućnosti ne može biti dobar zakon ako ne postoje stanovita ograničenja, odnosno osiguranja da se po toj odredbi neće ponašati sukladno intenciji zakonodavca. Drugo pitanje koje je ovdje isto važno, opet malo liberalizira cijeli proces, ali sa liberalizacijom treba doći i nadzor, nadzorne funkcije, a to je izbor u znanstvena znanja za privatne znanstvene organizacije samo temeljem odredbi i njihovih akata kojima se reguliraju radni odnosi a ne više statutom. Dakle to je isto liberalizacija jednog procesa, pa i tu postoji mogućnost zlouporabe pa i tu upozoravam ministarstvo da u tom segmentu također pojača nadzorne mehanizme. Makar se radi o privatnim znanstvenim organizacijama nije, ne bi bilo dobro da postoji velika razlika između kvalifikacija, stručnosti, kompeticija koje se stiču u javnim znanstvenim organizacijama i privatnim znanstvenim organizacijama, pa bi bilo dobro da se i taj proces nadzire, ako se već olakšava temeljem ove odredbe izbor djelatnika na znanstvena radna mjesta u privatnim znanstvenim organizacijama. I nešto što se tiče uloge Nacionalnog vijeća za znanost. Ovdje se u članku 4. uloga Nacionalnog vijeća za znanost proširuje. Ono daje prethodno mišljenje i prilikom postupka izdavanja dopusnice za visoka učilišta, što je dobro. Nacionalno vijeće za znanost bi trebalo biti tijelo koje štiti autonomiju struke. Zato ga i imenuje Hrvatski sabor. I njegove ovlasti, kao tijela dakle koje u stručnom smislu pomaže, a istovremeno i nazire rad ministarstva bi trebale biti što je moguće veće. I u tom smisli mi pozdravljamo ovu odredbu da Nacionalno vijeće za znanost ima ulogu, ima svoje nadležnosti i u postupku izdavanja dopusnica. Ono što je problem u Hrvatskoj u tom smislu je način na koji se imenuje Nacionalno vijeće za znanost. Nacionalno vijeće za znanost koji smo jednim dijelom imenovali, dakle gotovo polovicu njegovih članova na zadnjoj sjednici Hrvatskoga sabora, na ovoj sjednici, ali na ovoj zadnjoj i pojedinačnoj sjednici, bi trebalo biti ponajprije izraz stvarne kvalitete i volje predlagatelje, temelji predlagatelja, a ne isključivo volje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Vlade Republike Hrvatske i onda u konačnici većine u Hrvatskom saboru. Ako je to tako, a tako je bojim se bilo, mi nismo prilikom tog izbora i imenovanja dobili uvid tko su predlagatelji i koji su prijedlozi ovlaštenih predlagatelja prihvaćeni, koji nisu i zašto, temeljem kojih kriterija, onda to sve postaje farsa. Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje mora imati visoke ovlasti, ali to moraju biti samostalne od Vlade u najvećoj mogućnoj mjeri nezavisne institucije da bi njihova kontrolna funkcija i njihova zaštita struke u odnosu na procese koji se događaju u ministarstvu bila naglašena. Kada mi na takav nejasan način imenujemo Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje što smo učinili prije 15-tak dana u Hrvatskom saboru, onda se dovodi u pitanje temeljni smisao postojanja Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Ali to naravno ne znači da ne pozdravljam ovu odredbu ovdje u ovom zakonu gdje se ovlasti Nacionalnog vijeća za znanost proširuju. Dakle Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke će podržati ove izmjene i dopune zakona i u onom dijelu u kojem se on naše zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, ali i u onom dijelu gdje na neki način liberaliziramo neke procese pa i tamo gdje priznajemo realno stanje makar ponavljam nije makar ponavljam nije nam drago da neke kriterije, neke ciljeve koje smo si postavili u proteklih godina, nismo uspjeli postići pa sada ovim zakonom zapravo priznajemo stvarno stanje. To ne znači da se time trebamo zadovoljiti i da i ove dvije odredbe koje se mijenjaju ipak ne bi trebalo težiti da se vrate na odredbe postojećeg zakona, a to znači da na veleučilištima imamo najmanje polovicu uposlenika sa punom kvalifikacijom koji zadovoljavaju sve uvjete i jednako tako i da vidi predavači tamo gdje god je to moguće, gdje priroda struke njihove djelatnosti to omogućuje također steknu znanstveni stupanj doktora a ne do kraja život da funkcioniraju i rade bez toga stupnja. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite.

Gospodine predsjedniče hrvatskog Parlamenta, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Moram odmah unaprijed reći da se uvijek zapravo pomalo ježim kada se pokušava na jedan administrativni način rješavati ovako jedan zapravo značajan segment kao što je znanost i sve što se u znanost veže. Bojim se da i ona najbolja rješenja ne mogu sve i da hoću ne mogu riješiti upravo te neke temeljne probleme. Oni još uvijek i sva ova priložene izmjene i dopune zapravo ne osiguravaju jednu snažniju, materijalni temelj da doista se omogući da Hrvatska postane zemlja znanja, zemlja visokoobrazovanih ljudi gdje će doista upravo to biti jedan od načina naše naše europeizacije, modernizacije i svega onoga što zapravo što u ovom parlamentu svakako postoji dobra volja da se to postigne. Nego eto upravo ovo su kažem neke ovako palijativne palijativne mjere kažem od kojih neke doista stoje i koje su na tragu ovih europskih standarda, ali kažem bojim se da je to daleko od onoga poželjnoga što mi hoćemo. Ni jedan prijedlog zakona pa i onaj najbolji doista neće moći dati onaj odgovor kada to kvantitet prelazi u kvalitet i doista da li poneki puta kada nešto ovako kvantativno određujemo da li to doista znači da ćemo dobiti i kvalitetna rješenja. govorim iz jedne vrlo desperatne situacije, dolazim iz grada, budući ja isto radim na Univerziji Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je recimo najnormalnije da se naveliko prepisuju magisteriji i doktorati, dok se to ne otkrije i onda eto nekom nesretniku se oduzme magisterij, ali i ništa više i ništa više od toga. Onda se nešto poslije ustanovi da je čak i taj što je omogućio to surovo prepisivanje i sam je uhićen da je prepisivao 30-ta, 40-tak stranica, onda on sam se jadnik brani i kaže nije on to prepisao iz neke knjige nego je to bilo neko studentsko istraživanje pa još prizna da je prepisao studente i potpisao svojim imenom, a koliko se meni čini u ovim našim zakonskim rješenjima gotovo da nema nikakve sankcije za to. Osnovat će se neko etičko povjerenstvo, etičko povjerenstvo će konstatirati da je prepisano ne znam od 5 do 55 stranice i što onda, ništa. da upravo plagijat je doista dno moralne sramote i protiv plagijata se ne možemo boriti zaboravom jer zaborav nije ništa drugo nego da nam glava funkcionira kao probušena posuda. Znači nešto da to naučimo pa tako je to onda ne znam tema za ozbiljne i malo manje ozbiljne medije i ništa više i ništa povrh toga, a zapravo sve se to događa upravo na znanstvenim ustanovama unutar ovoga našega sustava koji ćemo mi s ovakvim prijedlozima zakona pokušati manje ili više poboljšati. činjenica da u Hrvatskoj ima negdje oko 7-8% visoko obrazovnih ljudi, to su članovi akademske zajednice, također zapravo proizvodi i generira čitav niz i političkih i gospodarskih i inih problema. Mislim to nam također mora biti jasno da očito da je taj broj i daleko od zadovoljavajućega i da svakako da je ta činjenica i par exellance i politička činjenica i da vjerojatno ovo stanje, ova naša duga tranzicija vjerojatno se treba zahvaliti upravo toj činjenici što nam sa znanošću se ne možemo pohvaliti i kažem onda jest za pohvalu svaki napor bilo koje vlade, bilo kojeg ministra pa i nas ovdje samih koji doista pokušavamo učiniti da Hrvatsku pretvorimo u zemlju znanja, odnosno da ovoj našoj mladosti, našim studentima omogućimo doista da mogu ući upravo na ovu utakmicu. Da li će to biti 2009., 2010., 2011. mi ćemo doista biti punopravni članovi Europske unije, ali upravo to da se i naši studenti kao što smo nekada čitali kako su nekad naši stari bez nekih većih problema počeli studirati u Zagrebu pa prelazili u Beč pa prelazili u Prag ili u Varšavu i na neki način bili su onda u pravom smislu građani Europe. To je upravo ono što mi želimo i što je i namjera stranke stranke koju ja i svjetonazor koji ja predstavljam, da doista i naša mladost i studenti na našim univerzama doista budu ljudi koji će se bez nekih većih problema kao i ovi kao i ovi zračne struje kretati bez nekih većih problema i moći će doista da se upisuju na bilo koju univerzu u bilo kojem dijelu ovoga svijeta. sada normalno svakako da administracija je ta koja to na neki način i mora omogućiti pa sada se … /Ne razumije se./ … kažem isto ja sam kao i kolega Josipović pa i kolega Radoš isto, načelno je to dobar tekst, on nije, teško ga je kažem ne prihvatiti upravo zbog toga kada eto kada ovako ga pokušavam dovesti do apsurda upravo je to bez obzira šta to znači, odnosno to ne rješava onaj sam bit problema, da li da li nešto tri godine ili zašto ne četiri ili zašto ne dvije, to samo po sebi ne rješava probleme znanosti same po sebi nego jednostavno kažem to je više određeno neke administrativne prepreke koje sve to moraju ispuniti, ali da li će se ispuniti ili neće ispuniti ili da li čovjek može raditi do 65 ili 70 godina i što se to onda, da li se može natjecati na ovoj ili onome znanstvenoj instituciji, to je kažem čini mi se manje bitno i to to ne rješava kažem naše bitne probleme i veliko je pitanje koliko je to upravo u funkciji pomlađivanja ovih kadrova na našim fakultetima i koliko je doista pokušaj da se ovaj jedan …/Govornik se ne razumije./… ili neka ova praksa koja je inače u vezama i konzervativnija vrlo mali vrlo mali broj kolega je spreman zapravo da prima asistente, da ljudima omogućava brže napredovanje. pripada onoj iznimci. Ja se držim one Aristotelove da doista, da je važnije da vas učenici nadmaše, a ne zapravo da ih pokušavate na neke razne, na razne načine zadržavati da što duže, da tamo pate i da im zapravo boravak na sveučilištu, odnosno na fakultetu pretvorite u muku i da jedva čekaju da mu se nešto loše dogodi ili da odete u mirovinu. Ali kažemo to nije, na žalost to nije praksa na našim univerzama i vrlo često je to doista upravo vjerojatno ne bismo ni imali ova rješenja ne znam koja pokušavaju rješavati rad između 65. i 70. godine života iako meni je potpuno jasno svakako da je ovo jedan od onih znanstvena djelatnost koja zapravo se ne može prekinuti administrativno pa reći a ti si više u 65. godini nemaš pravo baviti ili jednostavno ne znam moraš otići. Konačno svaki put ekspert stručnjaka je dobro uvijek imati, dobro slušati dok god ga doista moždane vijuge služe. Ali vraćamo se na ova neka administrativni, ove neke naše primjedbe koje smo i u nekim raspravama neke naše kolege i stranke su su sudjelovali pa ću ih ja ovdje eto i javnosti, hrvatskoj javnosti predočiti. U raspravama o Prijedlogu Zakona o akademskim stručnim nazivima sukobile su se dvije osnovne koncepcije. Prva je onu koju je zastupilo ministarstvo koje se zalaže da se svima koji se prema ranijim propisima su stekli višu stručnu spremu putem dugogodišnjih studija automatizmom prizna prvi stupanj visoke stručne spreme, tj. razina prvostupnika. I drugo za koje se zalaže Vijeće veleučilišta visokih škola u Osijeku, a sklon joj je i rektorski zbor i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, dio članova povjerenstva koji su izrađivali ovaj Zakon …/Govornik se ne razumije./… i visokog obrazovanja kojim se predlaže da se prvi stupanj visokog obrazovanja može priznati samo onima koji nakon koji nakon dugogodišnjeg višeg obrazovanja polože dodatne ispite koji utvrđuje visoko učilište, a potvrđuje rektorski zbor i Vijeće veleučilišta i visokih škola. Kažem ovo po našem mišljenju ova prva koncepcija je koncepcija administrativnih …/Govornik se ne razumije./… višega stupnja obrazovanja od onoga tko je neko školovanje stvarno stekao, a druga je koncepcija stvarnoga stjecanja višega stupnja obrazovanja samo putem jednoga dodatnoga obrazovanja. Poštujući načelo cjeloživotnog obrazovanja i pravo pojedinca na trajno obrazovanje ova se koncepcija zalaže za otvaranje širokih mogućnosti nastavka obrazovanja nakon svih, pa tako i nakon dugogodišnjih stručnih studija, ali i kažem putem obrazovnih procesa postignutih, a ne administrativnim putem priznatih kvalifikacija. Mislimo da je to doista vrlo važno. Mi smo već ovdje u nekoliko navrata povodom nekih drugih zakona upravo se za …/Govornik se ne razumije./… zalagali i upravo taj koncept ovoga cjeloživotnog obrazovanja je nešto što upravo da budu se te paradigme u znanosti toliko brzo mijenjaju i nešto što je jučer bilo relevantno, danas to već nije. Stari se, kaže ipak živimo u nekim u nekim drugačijim vremenima i mislimo da doista ni na koji način ne bi se učinilo ništa da se prihvati ova naša koncepcija, a to je da se nakon godišnjeg i stručnih studija putem obrazovana se postigne i ovaj stupanj Pri tome se također predlaže a) da se odgovarajuća znanja i vještine stečenim tijekom višegodišnjeg rada u praksi vrednuju i priznaju tijekom postupka polaganja razlikovnih ispita i b) da polaganja razlikovnih ispita za djelatnike državnih i javnih službi u državnim i obrazovnim ustanovama bude bez bilo bilo kakve novčane naknade. Zastupnici druge koncepcije smatraju da se jedino tako, a ne administrativno …/Govornik se ne razumije./… višega obrazovnoga statusa može očuvati ujednačenost kvalitete stručnog visokog obrazovanja u Hrvatskoj ne dovodeći pri tome u pravnoj nejednakosti ni sadašnje niti bivše studente stručnih studija. Ujedno ovaj Prijedlog sukladan je i europskim kvalifikacijskim okvirom kojeg će i Hrvatska prihvatiti tijekom usklađivanja svog obrazovnog obrazovanja sa europskim obrazovnim standardima i upravo zbog toga smo predložili izmjenu i dopunu članka 14. stavka 3. alineja 2., 3. i 4. Prijedloga zakona gdje smo dodali ovaj novi stavak 5. članka 14. koji glasi, dopustite da ga pročitam. Visoka učilišta koji izvode stručne studije završetkom kojim se stječe stručni naziv prvostupnik, odnosno stručna prvostupnica uz naznaku struke sukladno članku 9. ovoga Zakona omogućit će osobama koje su završile stručni diplomski studij u trajanju kraćem od 3 godine polaganje razlikovnih ispita radi stjecanja stručnog naziva, stručni pristupnik, odnosno stručna pristupnica uz naznaku struke. Popis predmeta za polaganje razlikovnih ispita i njihov sadržaj utvrđuje visoko učilište koji izvodi i stručni studij, a zajednički potvrđuje rektorski zbor i vijeća veleučilišta i visokih škola. Za djelatnike i državnih i javnih službi javne visokoškolske ustanove koje izvode stručne studije organizirat će polaganje razlikovnih ispita bez novčane naknade. ovi naši argumenti su koji, oni ukazuju na nelogičnost i moguću društvenu štetnost prijedloga ministarstva, a kažem te štetnosti se očituju po našem mišljenju nova proračunska opterećenja ukoliko će 150 tisuća ljudi od kojih je barem 50% zaposleno u javnim i državnom sektoru, administrativno će se prevesti u visoki stupanj stručne spreme. drugo nepriznavanje administrativnog stečenog obrazovanja statusa od strane europske zajednice kao i stvaranje nepovjerenja o zbirnom sustavu kojem preko noći gotovo 4,2% pučanstva iznenada može dobiti status visoke stručne spreme. Mislimo da se ovakvim, ako se ovo ne poštuje naš argument dovodi i u pitanje i Ustav Republike Hrvatske koji jamči vladavinu prava davanjem istih prava onima koji su obrazovanje stekli, kao i onima koji to nisu što može rezultirati brojem velikih sudskih tužbi protiv države, od '98. godine koliko je nama poznato do danas u Hrvatskoj na trogodišnjem redovitom …/Govornik se ne razumije./… studijima diplomiralo oko 10 tisuća osoba, a svi bi oni mogli tražiti odštete za troške koji su imali do treće godine studija budući da im za isti stupanj stručne spreme bio dovoljan i dvogodišnji studij. I četvrto, …/Govornik se ne razumije./… kvalitete visokog obrazovanja, priznavanje visoke stručne spreme svima koji to zatraže, a koji su dvogodišnje studije više spreme završili u susjednim zemljama regije, zemljama

stjecanje diploma postane jednostavno lak posao onda poslije diploma idu magisteriji, poslije magisterija idu doktorati, onda imate ove slučajeve koje doista imate da je pitanje magisterija i doktorata na kraju se svodi na pitanje korektnosti jedne daktilografkinje koja će vam prepisati rad, a imat ćete povjerenstvo koje će vam to dati zeleno svijetlo da se to prođe, a poslije

Gospodin predsjedniče, dame i gospodo! Javio sam se za intervenciju u namjeri da ne krene rasprava pogrešnim smjerom. A bojim se da bi moglo se to dogoditi. Prosto želim skrenuti vašu pozornost na ključne stvari koje su u ovom prijedlogu zakona. Pogotovo nakon rasprave uvaženog profesora Kramarića. Mislim da moramo neke stvari, nešto preciznije kazati nego što sam ja uvodno kazao. No, prije toga kratak osvrt na dosadašnje rasprave. Zastupnik, profesor Josipović, mislim da je načelna njegova sugestija oko HAZU-a nama prihvatljiva. A što se ostalih sugestija tiče mislim da će naše daljnje pojašnjenje pokazati da ono za što se on zalaže već se nalazi u našem prijedlogu. Istina u drugim dijelovima, drugim u drugim dijelovima, drugim člancima. Što se tiče diskusije cijenjene zastupnice iz kluba IDS-a, skrećem pozornost da je ovdje riječ o angažmanu ljudi sa sveučilišta koji imaju možda znanstveno nastavna zvanja, ali ako oni idu u stručne studije, oni moraju u tim studijima biti angažirani u tamo odgovarajućim zvanjima. A to su to su nastavna zvanja. Dakle, i redoviti profesor na sveučilištu možda nije odgovarajući kadar za stručni studij. Ukoliko nema stručnih kadrova dakle on bi morao imati odgovarajuće radova za stručni studij. I u tom smislu mislimo da da je to važan razlog zbog kojega ima smisla angažirati raspoložive potencijale i u tom sustavu. Što se tiče primjedbe da je rasprava, da je prijedlog došao na brzinu i bez rasprave. Molim vas, više od godinu dana u dva kruga rasprava na svim senatima sveučilišta, na različitim uistinu instancama i prigodama rasprava je bila toliko široka, toliko temeljita o akademskoj zajednici da upravo imamo obrnuto obrnuto pitanje, a što više čekate s tim zakonom? Jer su stvari toliko izdogovarane o akademskoj zajednici i na rektorskom zboru i na vijeću veleučilišta i visokih škola da zaista ne znamo što bismo još trebali u tom smislu napraviti. Što se tiče primjedbi cijenjenog gospodina Radoša. Ja bih mogao reći u većini toga se možemo složiti sa njegovim primjedbama. Ali, podsjećamo, skrećemo pozornost na pitanje vezano za uvjete, kadrovske uvjete koje mora imati visoko učilište u samom početku. U pravu je gospodin Radoš. Prvotno rješenje je bilo 1/3. 1/3 dakle nastavnika u U jednoj od izmjena i dopuna to smo pooštrili, istina u jednoj dosta nejasnoj formulaciji. Ako obratite pažnju na tekst, vidjet ćete da je on nespretan. Pa smo to pooštrili na polovinu. Iz tog sustava, sustava dakle visokih škola i veleučilišta ide zahtjev da se vratimo na prvotno rješenje jer je teško ostvarit taj zahtjev. Pogotovo u visokim učilištima koje smo osnovali u županijskim i drugim manjim urbanim središtima u kojima to jest tako zaista. Ključni problem jeste problem kadrova. Ako ostaje obveza ministarstva kao osnivača većine dakle Vlade, većine od tih institucija da u roku od pet godina zadovolji zakonski minimum, onda nam se čini da je to razumno rješenje. U protivnom postavlja se pitanje, možemo li i očekivati da će izvan velikih urbanih središta moći uopće otpočeti sa djelovanjem takva visoka učilišta? Kad je riječ o pitanju javnog natječaja za znanstvene novake na sredstvima koja nisu izravno iz proračuna, ja podsjećam da kad je riječ o sredstvima iz državnog proračuna, onda je bezuvjetno javni natječaj uvijek obveza. Uvijek i svugdje. Prema tome, ne može se dogoditi niti je u našem prijedlogu tako da će biti drukčije. I konačno, rasprava gospodina Kramarića. Najprije moram reći da sa najvećim dijelom njegovih stajališta se mi slažemo. Prema tome, vaše primjedbe su upućene na krivu adresu. Uistinu, sve prije, sve je dopušteno prije nego administrativno povećanje broja visoko obrazovnih ljudi u Hrvatskoj. Ono što treba pojasniti jeste da ne ovim zakonom, nego zakonom koji sljedi, mi upravo predlažemo rješenje za koje se i vi zalažete. Ja ne znam dakle, kome ste uputili te kritike. Vjerojatno imate neku raniju, prvu radnu verziju koja nije tu relevantna. Ali ono što je bitno kad je riječ o priznavanju ranijih kvalifikacija i njihovom izjednačavanju sa sadašnjima. Ključni kriterij je kompetencija. Kompetencija je ključni kriterij. A odluku o tome jesu li kompetencije iste ili ne, ne donosi ni ovaj zakon niti će to pisati u zakonu. Osim sasvim načelno u ovom što sam ja sad kazao dakle da se ujednačuju odgovarajući programi i kompetencije. Odluku donosi tijelo koje vi upravo zagovarate, a to je rektorski zbor i vijeće veleučilišta i visokih škola dakako prema uputstvima koje će dati ministarstvo, a koje će respektirati upravo ova načela o kojima se govori. Zahvaljujem vam na pozornosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poljska i Ukrajina su dobile. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Petar Selem. Izvolite!

iznijeti samo neke moje rekao bih tako, sintetizirane opservacije. Prvo, ja bi rekao da je ovaj prijedlog zakona realističan. Da on polazi od činjenice da određenu situaciju u onim segmentima u kojima je to moguće treba popraviti. Mislim da je to nakana ovog zakona, ovog prijedloga zakona i da on apsolutno nema namjeru da sveobuhvatno, definitivno, konačno, za vječnost rješava pitanje znanstvenog rada u Republici Hrvatskoj. To je jedna stvar. Druga stvar rekao bih, da ovaj zakon polazi od načela pozitivnih nakana. Prema tome, prizivati nekakve velike sustave nadzora čini mi se da nije primjeren uopće jednom zakonu u kojem se …/Govornik se ne razumije./… znanstvena djelatnost. Znanstvena djelatnost je jedna etička djelatnost, opredjeljenje ljudi. To nije djelatnost koja je lukrativna previše. Prema tome, treba uvijek ići od pozitivnih nakana. I ja doduše se zgražam jednako kao i kolega Kramarić. Mislim da činjenicom da netko prepisuje znanstvene radove, ali molim vas, tko može u jedan zakon unijeti klauzulu da je zabranjeno prepisivati znanstvene radove? Pa to bi bilo radikulozno. Prema tome, jasno pitanje prakse, pitanje načina da se to sankcionira, da sama znanstvena zajednica takve ljude isključi iz svog korpusa, iz svoje sredine a ne da se unosi nekakva zakonska klauzula koja bi to definirala. To jasno sigurno kolega nije ni mislio. Ali kažem, eto iznosim kao jedan primjer. Drugo, pitanje nekih aspekata nadzora i nekih dvojbi koje se s time javljaju. Pitanje ovog rada nastavnika od 65. do 70. godine i onda pitanje mogućnosti koje unosi ovaj zakon da se ti nastavnici ukoliko ne nastavljaju rad u svojoj matičnoj ustanovi biraju da idu u posao na nekoj drugoj znanstvenoj ustanovi gdje su potrebni ili također na visokim učilištima, znači na jednoj instituciji koja je ispod razine sveučilišta, fakulteta na kojima su oni ranije predavali. Ja to isto tako ne bih nimalo pesimistično pristupao tom principu jer mi se čini da postoji jedna već jako dobro ugrađena korektivna klauzula a to je da ukoliko se javi jedan mladi znanstvenik koji ima sve kvalifikacije na to radno mjesto gospodin od 68 godina jednostavno ne može mu biti produžen ugovor o radu. Prema tome, tu postoji vrlo jasna klauzula. Dakle, to nije pitanje da će netko birati čovjeka kojem je eto tako istekao taj radni vijek, ali s druge strane mislim da je itekako potrebno s obzirom na pitanje velike oskudnosti kadrova u našim sveučilištima i na našim pogotovo visokim i drugim sličnim učilištima da je potrebno ostaviti tu mogućnost da kvalitetni ljudi rade dok god to mogu i da doprinose razvoju i kvaliteti i visini te ustanove te ustanove u kojoj rade. Prema tome, mislim da su ove stavke predložene ovim zakonom vrlo kvalitetne, vrlo dobre, da odgovaraju realnosti i da s jedne strane onemogućavaju tako to blokiranje zauvijek određene katedre a isto tako tamo gdje je potrebno omogućavaju da se ljudi angažiraju i da rade dok mogu biti korisni i dok svojim radom mogu nešto doprinijeti. Isto tako, pitanje privatnih znanstvenih organizacija, spomenuto je pitanje nadzora u tim privatnim znanstvenim organizacijama. Privatna znanstvena organizacija ima apsolutno sve razloge da traži i bira najkvalitetnije kadrove. Jedino na taj način ona se može afirmirati, ona može postići u krajnjoj liniji ako hoćete i profit, jedino na taj način. Prema tome, bojati se da će privatna znanstvena organizacija svojim aktima dopustiti izbor nekakvih bezveznjaka, nekakvih nekvalitetnih ljudi to isto tako je potreban uzaludan strah jer kažem takvim organizacijama je itekako u interesu da imaju najkvalitetniji kadar i da ako je moguće, ako mogu da ga čak privuku, to se u svijetu tako događa, da privlače kadar sa ovih recimo tako državnih znanstvenih institucija. Još samo par primjedbi. Žao mi je što nitko nije primijetio jednu stvar koja se meni čini vrlo. razumije./… za previdjeti u ovom prijedlogu ovog zakona a to je da se visoka učilišta za potrebe vojnog i policijskog obrazovanja zapravo uključuju u sustav. Ona se ovim uključuju u sustav znanstveno-sveučilišnog rada. Prema tome, čini mi se da je to jedna činjenica vrlo značajna i apsolutno bitna. Što se tiče Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti tu bih ja također bio sklon da se prihvati onaj amandman odnosno prijedlog amandmana koji je podnio kolega Josipović da izbor u znanstveno znanje koje se sada daje to pravo akademiji da mora biti temeljem odluke matičnog odbora, to apsolutno jer mi znamo da razredi, akademijini razredi koji se ovdje javljaju kao te jedinice koje imaju pravo na izbor razredi koji imaju funkciju znanstvenih vijeća i znamo da nije nužno po akademijinim pravilima da u tim razredima sjede ljudi s odgovarajućim znanstvenim stupnjem, uopće. Akademija ima svoja načela biranja i prema tome potrebna je apsolutno ova korektivna mjera budući kažem da razredi i akademije nisu birani po onim znanstvenim kriterijima po kojima su birani nastavnici i članovi sveučilišne zajednice, znanstvenih instituta i svega ostaloga. Još samo jedna primjedba. To je pitanje rada u drugim sveučilištima i znanstvenim institucijama. Mislim da je jako dobro da se ovdje precizira da jedan nastavnik sa jednog sveučilišta može izvan svog temeljnog radnog mjesta maksimum jednu trećinu radnog vremena. Tu je zaista bilo moram reći neću reći zloupotreba ali ljudi koji su imali vrlo široki zahvat pa su predavali na mnogim mjestima i ubirali stanovitu eto tako materijalnu korist koja nije za osuditi jer su sveučilišni nastavnici i znanstvenici bili dugo vremena loše plaćeni ali mislim da sada je apsolutno vrijeme da se te stvari reguliraju. Što se tiče rada u drugim ustanovama također je logično da se isključi rad u onim ustanovama gdje se može pretpostaviti konkurencija. Dakle, da ne može raditi u fakultetu koji je zapravo konkurencija fakultetu koji je njegov matično. To je mislim sasvim u redu. mislim da se također dobro rješava pitanje tih, moramo misliti na te nove fakultete, nova sveučilišta koja se stvaraju. Naime, tu zaista postoji velika potreba da se u prvoj fazi tim tim studijima pomogne kadrovima izvana. Imamo primjer recimo Splita, Splitskog filozofskog fakulteta koji je u početku bio samo studij humanističkih znanosti gdje je bilo angažirano nekoliko nastavnika na jezicima itd., međutim na primjer na studiju povijesti oni nisu imali niti jednog jedinog nastavnika njihovog. Zagrebački odsjek za povijest Filozofskog fakulteta preuzeo je kompletno splitski studij, međutim sada nakon tri godine već imate mlade kadrove koji se izgrađuju i postupno se taj odnos mijenja i stvara se jedna mogućnost razvoja vlastitih kadrova i vlastitog znanstvenog kadra. Također mislim da je jako bilo potrebno i neophodno u vezi sa ovom promjenom zakona ovo pitanje sto posto, 50%, 25% a jasno da treba možda u nekom drugom trenutku precizirati možda točnije što su to temeljna istraživanja, što su to primijenjena a što su to razvojna istraživanja iako mi svi koji smo u tom sustavu otprilike to znamo ali mislim da ne bi bilo loše i to precizirati. Inače u cjelini mislim da će klub Hrvatske demokratske zajednice apsolutno poduprijeti ove prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti jer smatramo u ovom trenutku vrlo korisnim, vrlo poželjnim i ponavljam još jednom realističnim. Zahvaljujem. Sukladno članku 207. stavak 2. isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu u trajanju od deset minuta. Riječ ima uvaženi zastupnik Zvonimir Sabati klub HSS-a. Poštovani potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Dozvolite da i u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke iznesem nekoliko naših opservacija na ovaj predloženi zakon, izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju naravno sa Konačnim prijedlogom zakona. Na početku ću samo reći da ćemo mi svakako dati podršku ovim izmjenama i to prije svega iz razloga što čitav niz praktičnih primjedbi znanstvenih organizacija koje su imale primjedbe na postojeći zakon su na neki način i dobrim dijelom ovdje uvažene. Svakako da treba imati na umu i činjenicu da je ovdje važno i samo usklađivanje sa europskim zakonodavstvom. Dakle zato također je dobro da i o tome vodimo brigu iako je to samo djelomično, ali s druge strane interesantna je i sama činjenica što kad govorimo o tom zakonu onda se moramo podsjetiti da je on donijet 17. srpnja 2003. godine a da su u međuvremenu već bile dvije izmjene. Samim time to znači da se promptno prati reakcija sa, od znanstvenih organizacija. I samim time je dobro da se odmah reagira. Ima sigurno puno pozitivnih stvari koje ovdje su riješene. Ja ću malo iskomentirati, ali dati nekakve primjedbe. Članak 10. koji govori o zapošljavanju znanstvenih novaka za potrebe naravno znanstvenih organizacija s njihovim sredstvima. Ali ovdje se spominje da se oni mogu izabrati bez javnog natječaja. Ja sam duboko uvjeren da to dobrim dijelom i podržavaju znanstvene organizacije jer to njima i pojednostavljuje sam proces i to je sigurno praktično rješenje. Ali s druge strane ako opet pokušavamo se nekako orijentirati na ukupnu javnost rada i na pragmatičnost primjene čitavog niza drugih sličnih zakona, ne znam Zakona o javnom natječaju i tako dalje onda mi se čini da ovdje malo odstupamo od naše uobičajene prakse. I to može na neki način izazvati dijelom negativne reakcije unutar same organizacije. Možda ne uprava ili tako ali uvijek postoji netko tko bi imao želju da se javi ali nije imao mogućnost da se javi. Tako da ova odredba u članku 10. «bez javnog natječaja» ja mislim da je malo po meni upitna. Ne vidim razloga zašto ne bi ovdje također bilo «na temelju javnog natječaja» a ovako i onako uprava ima priliku onda odabrati tko će najviše udovoljavati zahtjevima znanstvene organizacije ali će ipak imati i priliku vidjeti kakav je interes. Danas mladi ljudi imaju želju, imaju mogućnosti čak na kraju krajeva se i dokazivati ali nemaju na, onda temeljem ovog zakona i mogućnost se javiti.Nekakvo osnovno pravo im je ovdje zakinuto. Članak 11. sasvim je u redu. Ja mislim da je dobro što je ovdje na neki način stavljeno u stavku 2. da se rad izvan matične znanstvene organizacije svede na svega jednu trećinu radnog vremena i u prvom stavku se i utvrđuje na neki način i što je bilo i do sad na kraju krajeva i od, potrebna suglasnost matične znanstvene organizacije koja u pravilu se uvijek davala osim ako se radilo o velikoj konkurenciji matične znanstvene organizacije. Znači ovo je dobro da se ograničilo na kraju krajeva na jednu trećinu radnog vremena. moram priznati malo sam tu i iznenađen, ovo je za praksu dobro. Naime Bologna sama po sebi znamo kakve ima zahtjeve? Koliko na kraju krajeva imamo i doktora znanosti, koliko imamo magistra, koliko imamo asistenata? Sve to skupa znamo i znamo da je to premalo. I na kraju krajeva ovdje, u ovom članku 13. iz praktičnih razloga se išlo u varijantu da se omogući normalno funkcioniranje znanstvenih organizacija. Ali u odnosu na prethodne odredbe to je, ja bih rekao ipak korak unazad. Možda smo trebali malo razmisliti kako što hitnije, što bolje stvoriti preduvjete pa da ostane se na većem broju, većem broju doktora znanosti. Prije svega naravno doktora znanosti za odvijanje određene, određenog programa. Sad mi dozvolite možda jedan, jednu opservaciju vezano na članke, ne znam, 18. i tako koje se, koje su ovdje, članak mogućnost reizbora ili ponovnog izbora naravno nakon 3 godine odnosno prije isteka od 5 godina kako je to definirano. Znači faktički mi u Klubu Hrvatske seljačke stranke smo dosta raspravljali tu problematiku i ovdje bismo imali jednu ozbiljnu dilemu ili nekakvu primjedbu ako tako možemo kazati. ili što nije obuhvaćeno ovim izmjenama i dopunama Zakona radi se upravo o izborima u isto ili više znanstveno nastavno zvanje. Naime prema novom zakonu natječaj za izbor u isto ili više zvanje može biti raspisan i prije, bolje rečeno i ranije od godine dana prije isteka roka na koji je zaposlenik izabran ali ne prije nego što je isteknuo 3 godine od po starom ili bolje rečeno po starom Zakonu o visokim učilištima ta mogućnost ranijeg raspisivanja natječaja bila je stavljena samo za izbor u više zvanje. Što to konkretno znači? I u članku 117. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stavak 2. navedeno je da će se reizbori predviđeno tim zakonom ili ranijim propisima provesti prema odredbama tog zakona. A u roku kojeg predviđa propis prema kojemu je posljednji izbor izvršen. Ta odredba upravo i stoga stavlja u neravnopravni položaj, konkretno ja ću ovdje reći redovite profesore. Prema novom zakonu oni mogu biti birani u trajno zvanje i nakon proteka roka od 3 godine ali ukoliko su birani po starom zakonu tada mora proteći 5 godina. Ja znam da je to malo teško na kraju krajeva i nešto promijeniti ali ipak smatram da bi trebalo primjenjivati povoljnije pravo. Ja znam i moja matična znanstvena organizacija, Fakultet organizacije informatike u Varaždinu je uputila dopis našem Ministarstvu i imao sam priliku ili imam priliku bolje rečeno da vidim vaš odgovor i sigurno da znam da na kraju krajeva nije moguće jednostavno rješenje. Naime, ja ću još jedanput pojasniti o čemu se radi. Naime, ukoliko je nastavnik izabran u znanstveno, nastavno zvanje redovitog profesora prema odredbama Zakona o visokim učilištima, izbor u trajno zvanje redovitog profesora profesora provest će se u roku koji predviđa taj zakon. Dakle, Zakon o visokim učilištima. Članak 76. stavak prvi Zakona o visokim učilištima propisuje da se nastavnik bira u znanstveno-nastavno zvanje na vrijeme od pet godina, a stavak drugi iste odredbe propisuje da nastavnik može biti izabran u više, e sad tu je taj, to je ta kvaka. Daklem, isključivo u jedno više znanstveno nastavno zvanje i prije isteka navedenog roka. Daklem, ovdje nema u isto ili više, nego samo u više u Zakonu o visokim učilištima. drugi izbor, izbor u trajno zvanje redovitog profesora ne može se provesti prije isteka roka od pet godina od prethodnog izbora u znanstveno, nastavno zvanje redovitog profesora. po nama je to jedan nedostatak koji onemogućuje na neki način primjenu povoljnijeg prava. Stoga, ako je ikako moguće još to ugraditi u ovaj prijedlog zakona koji je pred nama jer je to na kraju krajeva i konačni prijedlog zakona, bilo bi sigurno pravedno prema takvoj kategoriji znanstvenika. Evo, uključujući i ove odredbe oko financiranja ili državnih potpora koje su dobro ovdje navedene smatram da ostale odredbe ovog prijedloga zakona su u redu i mi ćemo ih velim iz tog razloga podržati. Ali molim još jedanput da dobro razmislite, znam sve mi je jasno ali velim da li postoji bilo kakva mogućnost da se to povoljnije pravo iskoristi i za recimo redovite profesore nakon prvog izbora koji je bio ne znam 2003. godine. On ne može biti u ravnopravnom položaju sa onim koji su bili izabrani prvi puta naravno u zvanje redovitog profesora primjerice 2004. godine. Znam, to je taj problem koji je teško riješiti, ali ako je ikako moguće pa makar i za mali broj tih profesora bilo bi to sigurno korisno. Hvala lijepa.

ja ću ovu raspravu započeti sa jednom rečenicom koju mi je spomenula usput kolegica Vesna Škare Ožbolt iz jučerašnje emisije “Kontakt“ koju nisam gledao, gdje je kolega naš sveučilišni Žarko Puhovski izrekao slijedeću rečenicu: “Nije bilo genocida u Vukovaru.“ E sad, u okviru ovog zakona postavljaju se dva pitanja, da li je rečenica koju je on izgovorio rečenica koju izgovara znanstvenik ili rečenica koju izgovara političar. Mislim da bi ovim zakonom trebalo regulirati prava i obveze znanstvenika, profesionalnih znanstvenika i nastavnika pri njihovim istupima u javnosti pogotovo u odnosu na korištenje znanstvenih i nastavnih titula kako bi se sačuvao dignitet hrvatske znanosti. Naime, mi ne znamo da li je to kazao on na temelju svojih temeljnih primijenjenih ili razvojnih istraživanja i da li bi zakonom trebalo predvidjeti neke sankcije, pa i sankciju oduzimanja znanstvenih titula za izgovaranje javnih stavova koji zlorabe legitimitet, javni legitimitet znanosti za izricanje ne samo ne znanstvenih, nego para znanstvenih, kvazi znanstvenih politikantskih i svih drugih rasprava. Druga mala digresija mislim da je eto zgodna ili nesretna koincidencija da se u ovom zakonu raspravlja baš dan nakon ili dva dana nakon velike tragedije na Virginia Techu u Americi i mislim da bi bila zgodna prilika gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora da u ime ovoga Visokoga doma uputite izraze podrške, razumijevanja i žalosti predsjednici američkog Kongresa, znači zapravo spikeru Kongresa i tamošnjem sveučilištu podsjećajući da danas o tome raspravljamo. Mislim da se ne radi samo o gesti, nego se radi o potrebi da zaštitimo instituciju autonomije sveučilišta. Autonomija sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama znači i to ako ste gledali jučer vijesti da tamo postoji i piše Virginia Tech Police. Znači tamo sveučilišta imaju i vlastite policije i pod svaku cijenu treba i obraniti autonomiju sveučilišta mimo ovakvih incidenata. Sad ću nešto malo govoriti o dobrim i manje dobrim rješenjima ovog zakona. Ima puno tu dobrih rješenja. Jedno svakako nedostaje. O tome je govorio marginalno ali i oštroumno kolega Zlatko Kramarić. To je pitanje intelektualnog đeparenja, plagijata i organiziranog kriminala na tom području. Vidite, sve donedavno prepisivanje u Hrvatskoj ne samo da nije bilo sankcionirano, nego je bilo dijelom ideologije o svenarodnom ili društvenom vlasništvu. Ja osobno recimo sam tamo sedamdesetih godina napisao jedan veliki esej o reformi, gospodarskoj reformi u Hrvatskoj, pa sam eto zamolio me Duško Bilandžić da mu to posudim da on to pročita. Bilo je pedesetak stranica tog teksta. Onda je on to u tadašnjem startu objavio, prepisao jedno deset, petnaest stranica i kada sam ga ja pitao zašto je to učinio on kaže da je bio pod pod pritiskom vremena da je morao prepisati, odnosno predati rukopis i smatralo se da je to pitanje neke građanske uljudnosti da on meni otme moje intelektualno vlasništvo. Nakon toga naravno ja to nisam mogao objaviti. Mi smo svjedoci dakle kulture potkradanja na svim razinama. Ja sam se u nekoliko navrata zalagao da i u ovom Visokom domu se ne primaju dokumenti koji nemaju oznake o autorstvu, ne samo institucionalnom, nego i personalnom, da se ljudi naprosto prisile biti odgovornima prema vlastitom djelu. Vi imate danas u Hrvatskoj situaciju da prema istraživanjima koja su provodili na nekim fakultetima negdje oko 60 do 80% studenata prepisuje na ispitima. To se smatra dijelom tradicionalne kulture, gdje se smatra ako ne prepisuješ i ako se ne snađeš druže da si nešto manje vrijedan. Mi moramo stvarati sasvim drugačiju kulturu. Neke kolege iz našeg Visokog doma koji nisu znanstvenici također su uz pomoć svojih mentora prepisivali radove. Mi moramo ovdje predvidjeti jedno cijelo poglavlje, gospodine gospodine državni tajniče, o plagijatima i o oduzimanju i znanstvenih titula i kvalifikacijskih radova i udaljavanju takvih ljudi sa sveučilišta. To je jedna od temeljnih problema hrvatske znanosti. Drugi problem koji nije tu na ozbiljan način dotaknut je problem komercijalizacije stjecanja znanstvenih stupnjeva na razini postdiplomskog obrazovanja. Doktorati na nekim fakultetima premašuje danas stotinu tisuća kuna, znači doktorski studij ili same prijave i obrane doktorata. Dok se recimo s puno razloga neke stranke iz ovog Visokog doma zalažu za besplatno školovanje do razine sveučilišnoga zanemaruje se okolnost da sirotinja neće praktički moći u Hrvatskoj probiti se na sveučilišta. Ako tome dodate tehnologiju raširenog nepotizma na većini fakulteta, pogotovo na nekim fakultetima i onda ćete imati jednu situaciju negativne socijalne, a često i intelektualne selekcije tih ljudi. Daljnji problem koji treba ozbiljno uzeti u obzir je problem o kojemu je govorio i kolega Sabati i kolega Josipović, to je davanje prava do sada koje koje nije imala HAZU u izboru znanstvena znanja. A ja osobno sam protiv toga, i to sa čvrstim razlozima, pogotovo jer se radi o pravu izbora tamošnjeg činovništva minimum minimuma bi bio da ti ljudi prođu normalne procedure na svojim matičnim fakultetima kao što sam ja kao profesor Medicinskog fakulteta normalno bivao biran na svom matičnom Ekonomskom fakultetu, jer dakako da kolega Hebrang nije mogao pravilno prosuditi da li ja nešto znam ako se, s područja ekonomike. Znači u tom smislu mislim da je to jedan korak natrag. Korak natrag i smatram uvođenje kombiniranog dobnog kriterija za znanstveno napredovanje. Ove 3 i plus 3 godine mogu biti dobro rješenje na kratki rok. Ja ću vam kazati, jedan mladi dečko ovdje iz Hrvatske, spomenuti ću i njegovo ime, zove se Pavel Šavor je izabran praktički izravno za redovitog profesora na jednom prestižnome američkom sveučilištu. Da je morao biti biran po ovom zakonu morao bi čekati jedno 15-ak, 20 godina. taj kriterij dobne, dobnosti kao kriterij mora biti zapravo kombiniran sa kriterijem znanstvene izvrsnosti. Znači ako imate u pitanju čovjeka koji može u godinu ili dvije godine dana napraviti znanstvenu produkciju koji drugi ljudi mogu napraviti u 10 ili 15 godina to treba svakako tolerirati. I druga i zadnja stvar koja se tiče birokratizacije znanosti osobno sam žrtva birokratizacije znanosti u nekoliko zadnjih mjeseci, gospodine državni tajniče, sa očitim znakovima urote, mediokriteta koji ne znaju procjene znanstvenu izvrsnost koju ljudi postizavaju na zapadu. To je na toj razini skandaloznosti da ću o tome vrlo skoro obavijestiti i ovaj Visoki dom i hrvatsku javnost. Jer takav tip nekompetentnog odnosa u procesu nostrifikacije diploma stečenih u Sjedinjenim Američkim Državama kombiniran sa doušničkim mentalitetom dijela birokratskog aparata stvara jednu za mene osobno ponižavajuću situaciju koju ne želim više tolerirati. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ja sam ustvari dvoumio da li ići sa ispravkom netočnog navoda, ali sam se odlučio za repliku dajući samim time i šansu kolegi Letici da možda još malo jasnije veli što je htio. Jer je u ovom svom uvodnom dijelu govoreći o intelektualnom džeparenju, odnosno o kulturi potkradanja na svim razinama, o kulturi prepisivanja vrlo poučno za ja bih rekao sve nas koji se bavim tim radom, a isto tako i za sve studente koji pohađaju nastavu spomenuo 70 do 80 posto studenata koji propisuju … /Govornik se ne razumije./ pismene ispite itd. Ali ja mislim da se to može i proširiti i šire. Međutim meni se čini da to baš nije tako u ovom trenutku zato jer sustav Bolonje ipak nešto malo drugačije vrednuje rad samog studenta od prisustvu predavanjima, vodi se naravno evidencija prisustva predavanjima, vježbama laboratorijskim, … /Govornik se ne razumije./ … njihove aktivnosti vezane, i seminarski radovi i određeni zadaci aktivnosti na samoj nastavi. Tako da se može dogoditi da određeni broj studenata ustvari bude oslobođen ispita i prije nego što dođe na pismeni. Mislim ustvari da skupi dovoljan broj bodova tako da ovih 70, 80% prepisivanja ja mislim da ne stoji. Ali se apsolutno slažem da bi trebalo uvesti nekakav drugačiji način kulture vrednovanja samog rada studenata, čak možda i nešto malo širi i pragmatičniji u odnosu na ovaj postojeći sustav bodovanja koji je dan bolonjskim procesom. susjedu u nevolji pomogne. Ja samo govorim o novoj kulturi. Vi imate jednu situaciju da je jedan bivši dekan, odnosno jedan bivši docent na Ekonomskog fakultetu prepisao jedan tzv. izvorni znanstveni rad '85%. Koliko sam vidio kasnije je bio i u nekom saborskog odboru za civilni nadzor rada tajnih službi. Prema tome ja ne bih htio da se ta kultura plagiranja zapravo i dalje legitimira. O tome sam ja govorio. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepa. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji je još jedan korak na velikom putu kojeg je ministarstvo zaoralo, a to je preobrazba visokog obrazovanja i ukupne znanstvene aktivnosti i tog velikog složenog područja. Ministarstvo ja zaoralo široke brazde i u srednješkolskom obrazovanju, pa i niže, na osnovnom, a naročito na ovom visokom. Sjetimo se samo pristupa bolonjskim procesima, sjetimo se reorganizacije znanstvene djelatnosti i čitavog niza drugih zahvata. Tako ja ovaj Konačni prijedlog Zakona smatram jednim korakom u cilju realizacije planova ove Vlade. Izmjena je kao što je rečeno ovdje donošena iz dva razloga, odnosno predložena. Zbog uočenih nedostataka dosadašnje zakonske regulative s jedne strane i zbog približavanja odnosno ulaska sutra u Europsku uniju s druge strane. Budući da je državni tajnik opsežno obrazložio sve članke ja ću se samo na neke usredotočiti, a onda malo i proširiti možda u nekim dijelovima raspravu izvan ovoga prijedloga. Dakle u člancima 1. do 3. se određuje način odobravanja za rad, odobrenja za rad u području znanosti. Do sada se to odnosilo na znanstvene institute, jednu definiciju koja nije pravno dovoljno definirana i bila je preuska te se sada to proširuje na znanstvene organizacije i naravno na visoka učilišta. Kada govorimo o visokim učilištima onda treba reći da se regulativa odnosi dakle dobivanja dopusnica i registracije na učilišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ali i na ona privatna učilišta koja sudjeluju u svom financiranju dijelom sredstva iz državnog proračuna. za njih sve vrijedi ona propisana procedura za Nacionalno vijeće za znanost, za znanstvene djelatnosti, odnosno Nacionalno vijeće za visoko školstvo, za visoka učilišta, daje prijedlog, odnosno preporuku ministru znanosti i obrazovanja za izdavanje dopusnice ili za ona druga dva načina odlučivanja u kojima se te dopusnice ne izdaju. Na temelju takve dopusnice potvrđuje se da znanstvena organizacija ili visoko učilište udovoljava propisanim standardima i uvjetima i na taj način se dobiva jamstvo kvalitete u oba dva ova područja, dakle u znanosti i visokom školstvu. Istodobno ministarstvo vodi takav upisnik i u tom upisniku se nalaze samo oni koji su prošli opisanu proceduru i na taj način zadovoljili najvišim zahtjevima koje propisuju propisi iz ova dva područja. U članku 5. je ispravljeno na neki način ili korigirana mogućnost da ministar znanosti znanosti proglašava centrom izvrsnosti neku znanstvenu organizaciju. Ovaj puta se to spušta na nižu razinu, on može proglasiti centrom izvrsnosti i ustrojbenu jedinicu znanstvene organizacije pod uvjetima da zadovoljava vrlo stroge kriterije a koji uključuju i međunarodnu prosudbu što je neobično važno. Dakle jamči kvalitetu, jamči kvalitetu izvan granica, a naravno da takva ustrojbena jedinica se mora isticati u svom znanstvenom radu po aktuelnosti toga rada, po originalnosti, po značaju znanstvenoga rada i svemu onome što su bili kriteriji. U daljnjem slijedu teksta vidimo da će i takva ustrojbena jedinica moći aplicirati samostalno na znanstvene projekte što je sigurno stimulans pojedinim ustrojbenim jedinicama koje odskaču u svojim znanstvenim organizacijama takvih slučajeva ima. Profesor Letica je dao jednu interpretaciju odrednica u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koja je malo disonantna sa rješenjem u ovom zakonu. Ja se velikim dijelom s njim slažem. Naime ovdje se i Hrvatskoj akademiji znanosti umjetnosti daje funkcija znanstvenog vijeća, drugim riječima i oni mogu provoditi izbor svojih zaposlenika u zvanja. Obrazloženo je to Zakonom o HAZO-u, obrazloženo je to statutom HAZO-a iako nemaju dovoljan broj svojih zaposlenika, određenim zvanjima oni imaju status znanstvenih vijeća u svojim razredima i to je apsolutno pravo točno i tu apsolutno nema primjedbe. Ostaje samo pitanje mogućih zloupotreba. Drugim riječima da li je moguće da sada jedan zaposlenik ZAZO-a dođe ovakvim kraćim putem pa zovimo ga uvjetno bajpasom, do znanstvenog nacionalnog zvanja sa uvjetima koje na svom matičnom sveučilištu ne bi udovoljio. Dakle to je pitanje na neki način neobjektivnosti, moguće neobjektivnosti. Ja podržavam naravno ovo rješenje jer daje HAZO-u još jedan posebni značaj u praktičnom smislu, ali možda bi trebalo u budućnosti ugraditi i nekakvu osiguravajuću odrednicu po kojoj zaposlenici HAZO-a ne bi bili u prednosti ili potencijalno boljoj situaciji od onih koji nisu zaposlenici HAZO-a. Što se tiče produljenja radnoga vijeka zaposlenicima, odnosno znanstvenicima u trajnom zvanju i redovitim profesorima u trajnom zvanju, to je apsolutno bilo vrijeme da se izjednači. Drugim riječima kao što profesoru u trajnom zvanju nakon 65 godine može produžiti radni odnos. To treba naravno se odnositi i na znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju zvanju i to je ovim zakonom ispravljeno. Naime do sada znanstveni savjetnik u trajnom zvanju nakon 65 godine nije mogao produžiti postojeći radni odnos nego je mogao u određenim okolnostima ako nema drugih kandidata itd. dobiti dobiti ugovor o radu na određeno vrijeme. To je sigurno destimulacija znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru, trajnom zvanju, a novim zakonom ih se stimulira da nastave svoje iskustvo, svoje znanje prenositi i nakon 65 godine ako se ukaže potreba u znanstvenoj organizaciji na svoje mlade kolege. Dakle osim sigurnosti to osigurava i na neki način kontinuitet i povezivanje u znanstvenom radu jedne znanstvene organizacije što ima posebni značaj u toj oblasti. Sljedeća odrednica koja se u zakonu određuje za starije od 65 godina, mislim također da se može promatrati sa dva aspekta. da bi se osigurala veća mobilnost znanstvenika u znanstvenim organizacijama i nastavnika visokih učilišta postojalo je ograničenje izostanka odredbe da se nakon 65 godine može natjecati u drugoj znanstvenoj organizaciji ili visokom učilištu. Da bi se potakla ta mobilnost u ovom tekstu se daje mogućnost da sudjeluje u natječajima na drugoj znanstvenoj organizaciji i visokom učilištu bez obzira što su prošli 65 godina života. Naravno meni je jasna intencija, to je mobilnost visokog kadra, to je pomoć i poticanje novim učilištima da pomognu organizirati visoku kvalitetnu nastavu, visoko kvalitetni znanstveni rad. Međutim postavljam pitanje u kojoj mjeri to može biti otežavajući jer na neki način destimulira ajde da kažemo manja učilišta, manje znanstvene organizacije da produciraju vlastite kadrove jer očekuje pomoć iz većeg centra nakon 65 godine nekog znanstvenika ili nekog nastavnika. Ja to zovem sindromom krpanja kadrovskih rupa i taj sindrom je jako prisutan u nekim našim novim sveučilištima i taj sindrom može u početnoj fazi pomoći, ali ako predugo traje može i destimulirati pa ću kao primjer navesti dva nova medicinska fakulteta u Splitu i Osijeku od kojih recimo je Splitski stao vrlo brzo na vlastite noge, a onoga u Osijeku i danas moramo žestoko podupirati sa kadrovima iz Zagreba pa je gotovo pravilo da onaj tko je navršio 65 godina ima zvanje redovnog sveučilišnog profesora na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, premješta se na Osijek. Da li je to dobro i kako dugo je dobro to je otvoreno pitanje iako kažem intencija zakonodavca je apsolutno jasna, ali mislim da sindrom krpanja kadrovskih rupa dugoročno može imati i štetne posljedice. Isto se odnosi i na članak 13. koji ublažava uvjete za dobivanje dopusnice za rad na veleučilišta ili visokoj školi gdje se dosadašnji kriterij da mora imati najmanje 50% nastavnika u ugovoru o radu, sada se to smanjuje na 30% i opet je ovdje jasna intencija zakonodavca, a to je potpora širenju ovakvih centara. Međutim, pitam dugoročno nije li ovo sindrom krpanja kadrovskih rupa? na kraju da zaključim, sve u svemu ovaj tekst koji je pred nama će svakako značiti bitan kvalitetniji iskorak u provođenju reorganizacije visokog školstva i znanosti i uz ovih nekoliko napomena o kojima bi trebalo ubuduće razmisliti svakako mislim da treba podržati ovaj Zakon. Hvala.

uistinu korisnim mišljenjima, sugestijama. Dopustite mi jednu osobnu impresiju. Ovo je tko zna po koji put da izlazim sa prijedlozima zakona pred vas pogotovo u ovim osjetljivim pitanjima doprinos ljudi koji vrlo kompetentno o tome govore saborski zastupnici koji su i sami u znanosti, govore o stvarima koje predlagatelj ministarstva uistinu sa najvećom pozornošću uvažava i očituje se o njima. S tim u vezi jedna molba. Ukoliko diskutanti smatraju da je potrebno nama predlagateljima dodatno nešto pojasniti, komunicirati, a zbog bilo kog razloga nije bilo za to dovoljno vremena mi bismo bili vrlo zadovoljni svakom mogućnošću otvorenom pozivam doktora Sabatija, naša je potreba da možda detaljnije čujemo njegovu argumentaciju, mi vam stojimo na raspolaganju u tom smislu za svaku komunikaciju. Nekoliko osvrta na zadnje stvari koje su kazane. Što se tiče zahtjeva da se dakle znanstvene inovacije koje se financiraju izvan sredstava državnog proračuna da idu bez natječaja, motivacija onih koji su nama to predlagali iz gospodarstva je vrlo jednostavna, efikasnost. Kažu to su ljudi koji su provjereno već na tom poslu, to nisu novi ljudi, oni su se dokazali na tom poslu. Naš, kažu oni isključivi motiv je da ne trošimo novo vrijeme, nove mjesece na natječaj zbog ovog ili onog razloga i predlažemo da u to možemo ići. Ali neka i to pitanje ostane otvoreno, to je dakle ta motivacija. Možda treba ipak pojasniti ove tri godine i nemogućnost preskakanja izbora u viša zvanja. Molim vas. Može čovjek preskakati izbor u znanstvena zvanja, nema tu ograničenja. Htio sam doktoru Letici kazati, vidim da je izišao, možda nije pažljivo pogledao tekst. Dakle, u znanstvena zvanja je moguće sve preskakati i sasvim mlad čovjek može u znanstvenom smislu biti odmah znanstveni savjetnik ukoliko ima znanstvenih radova objavljenih u časopisima respektabilnim itd., ali nije o tome riječ. Ovdje je riječ o tome da dakle nema preskakanja izbora na radna mjesta kojima prethodi izbori u znanstvena zvanja prije eto tog mi kažemo minimalnog trogodišnjeg razdoblja. Zašto smo se na to odlučili? Pa ljudi koji vode ove institucije kažu kad ne bismo imali čak ni to minimalno ograničenje bojimo se da bi netko drugi, po nekoj drugoj logici diktirao ustrojstvo te organizacije koja ima neko svoje ustrojstvo, koja ima neki red stvari kod nas, a u tom redu stvari nije znanstvena kompetencija jedina stvar koju treba imati da bi se imala pozicija na radnom mjestu. Nama se to činilo respektabilnim i mislimo da to treba uvažavati. Vrlo zanimljiva rasprava doktora Letice oko potrebe da se recimo tako kultura plagijata napadne zakonom. Moram sasvim otvoreno kazati, mi od toga malo zaziremo. Mi smo svjesni velike opasnosti širenja kulture plagijata, laži itd., ali je pitanje treba li u znanosti protiv toga se boriti zakonom? Možda da, ali svakako ako da onda ne izmjenama i dopunama postojećeg zakona, vjerojatno moramo otvoriti neku raspravu, možda novu, temeljitu, odgovornu uz napomenu o tome da i sada u sustavu znanosti visokog obrazovanja postoje i normativna, a rekao bih i stvarna mreža ili sustavi ili podsustavi namijenjeni toj borbi. Ja ću podsjetiti samo na to da u statutima sveučilišta i drugih visokih učilišta visokih škola, veleučilišta, pojedinih fakulteta itd. imamo vrlo razrađene kriterije i o toj stvari. Imamo i nešto što se pravilno zove etički kodeks. Dakle, etički kodeksi koji dakako u ovim okvirima specificiraju sasvim konkretno što to znači u medicini, naravno pozivajući se na neke druge za to područje relevantne norme, znanstvene, etičke, stručne itd. Mislimo da to treba jačati, to treba jačati taj vid društvene, namjerno ne kažem državne, baš kažem društvene snage koja iznutra i oslonom na zakonitosti struke i znanosti čini nam se da može dati više, a hajdemo mu zakonom otvoriti taj prostor da to bude što djelotvornije. Mislim da bi to dobar pristup. I konačno, što se tiče zadnjeg prijedloga doktora Sabatija oko završnih 5 ili 3 godine. Pa, nama se i dalje čini uistinu da prije svega treba ići u prilog čovjeku, ali pošli smo od toga da je to zadnja instanca koju je čovjek dostigao, najviša moguća. On je dakle znanstveni savjetnik, on je drugim svojim izborom od znanstvenog savjeta dospio u to trajno zvanje koje mu nitko nikad više ne može oduzeti. Mislimo da i treba i tom duljinom naznačiti razliku tog završnog stupnja od prethodnih stupnjeva koji su bili svi isti, svi jednaki itd. Eto čini nam se da bi to tako shvaćajući moglo biti i prihvaćeno od strane onih na koje se to odnosi kao teško dostižan status, častan status i da zbog toga i na taj način mora biti nešto drukčiji nego što su raniji statusi koji su samo jedna od brojnih stepenica u tom rastu. Drugog razloga za to dakle nemamo. Hvala vam lijepa.

Gospodine državni tajniče Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nije točno da su uvaženi kolege profesori diskutirali u Hrvatskom saboru o navedenoj temi, oni su raspravljali. Upravo vas moram ispraviti jer se radi Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji također propisuje lektore na stranim sveučilištima. Ja mislim da bi trebalo početi od početka. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu